Dobro jutro gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa radom kako smo i najavili danas sa točkom dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Odluke br. 1/2010. Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU i Hrvatske o sudjelovanju Hrvatske kao promatrača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

77. sjednica Odbora za financije i Državni proračun Hrvatskoga sabora održat će se danas tj. 8. lipnja 2011. godine u 10,30 sati u Uredu predsjednika odbora gospodina Gorana Gorana Marića, soba 244/2. Predsjednik Odbora gospodin Goran Marić. Sad se vraćamo na ovu točku dnevnog reda. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Andrej Plenković, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici današnja tema je prijedlog Zakona o potvrđivanju Odluke br. 1/2010. Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Republike Hrvatske o sudjelovanju Hrvatske kao promatrača u radu i drugim aktivnostima Agencije EU za temeljna prava. Želio bih vas podsjetiti da je ova tema, dakle članstvo Hrvatske u Agenciji, pred Hrvatskim saborom sada već po drugi put. Naime, razlog ovakvoj proceduri su odredbe Zakona o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Hrvatske i europskih zajednica slijedom kojeg smo za potrebe donošenja ove odluke u lipnju 2009. godine zatražili i od Hrvatskoga sabora i dobili prethodno pozitivno mišljenje glede prihvatljivosti sudjelovanja Hrvatske u Agenciji. Na taj način, u skladu sa zakonom, ostvarena je i posebna nadzorna uloga Hrvatskog sabora kao najvišeg zakonodavnog tijela nad odlukama koje se donose u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje. S obzirom na to da je ovo prva odluka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje koja prolazi ovakav postupak zadovoljstvo mi je da na zaključku koji je Sabor usvojio tada prilikom prvog razmatranja mogućnosti sudjelovanja u Agenciji i time je omogućio finalizaciju cjelokupne procedure. Također bih želio istaknuti da je ovoj inicijativi bila iskazana čvrsta podrška od strane svih saborskih zastupnika koji su sudjelovali u toj raspravi. Dosadašnju provedbu postupka pristupanja u članstvo Agencije možemo podijeliti na 3 proceduralne faze. U studenome 2007. godine Europska komisija pozvala je Hrvatsku na iskazivanje interesa o sudjelovanju u radu Agencije. Hrvatska je slijedom toga u veljači 2008. godine iskazala navedeni interes. U veljači 2009. godine Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje dostavilo je nacrt odluke te je Vlada u listopadu također 2009. donijela Odluku o prihvaćanju sudjelovanja Hrvatske u Agenciji. U svibnju 2010. u Bruxellesu usvojena je odluka Vijeća koju danas zakonom potvrđujemo i koja je sukladno njenim odredbama na snazi od 1. srpnja 2010. godine. Nekoliko riječi i o samoj Agenciji. Skrenuo bih pozornost da je ona novija institucija EU, nastala 2007. preobrazbom Europskog centra za rasizam i ksenofobiju, a čija je članica kao promatrač bila i Hrvatska. Agencija je osnovana uredbom Vijeća 168. iz 2007., o osnivanju Agencije za temeljna prava kojom su određeni njezini ciljevi, područja aktivnosti i zadaci. Osnovni cilj Agencije je pružanje stručne pomoći i potpore relevantnim institucijama i nadležnim tijelima Unije i državama članicama pri provedbi pravne stečevine Unije u svezi s temeljnim pravima. Okvir djelovanja Agencije određuje se višegodišnjim radnim okvirom. On se naime usvaja za razdoblje od 5 godina koji po prijedlogu Europske komisije,a nakon savjetovanja sa Europskim parlamentom usvaja Vijeće EU. Zadaci Agencije propisani su člankom 4. Uredbe te između ostalog obuhvaćaju prikupljanje, obradu i objavljivanje objektivnih, pouzdanih i usporedivih informacija o razvoju temeljnih prava u EU, razvoj metoda i standarda za poboljšanje kvalitete i usporedivosti podataka na razini članica EU, provedbu i poticanje znanstvenih istraživanja i anketa, pripremu i objavu zaključaka i mišljenja za institucije EU i države članice o provedbi prava Unije, promoviranje dijaloga s organizacijom civilnog društva i niz drugih pitanja. Ovom prilikom želio bih posebno naglasiti kako Agencija ne donosi obvezujuće odluke i nije ovlaštena ispitivati je li država članica propustila ispuniti obveze iz ugovora tj. usvojila pravnu normu suprotno europskom pravu niti se bavi zakonitošću akata Unije. Stoga se ni u Hrvatskoj neće baviti nadzorom ispunjavanja obveza prema EU niti će imati nadležnosti nad individualnim kršenjima ljudskih prava. Ukazao bih također i na sam sadržaj odluke koju danas potvrđujemo. Njom se naime regulira status Hrvatske kao promatrača te obveze koje za nas nastaju temeljem zadaća Agencije. Napominjem da je promatrački proces vezan uz naš status zemlje kandidatkinje, a što će se unaprijediti u puno članstvo u Agenciji pristupanjem Hrvatske EU. Hrvatska se obvezuje na uplatu članarine te imenovanje osoba u Upravnom odboru. Već su nominirane prof. Ksenija Turković sa Pravnog fakulteta i njena zamjenica Snježana Vasiljević znanstvena novakinja također na Pravnom fakultetu kao i časnica za vezu gospođa Tatjana Vlašić iz Ureda za ljudska prava. Odluka definira status Agencije u RH te privilegije i imunitete osoblja prilikom rada u Hrvatskoj kao i mogućnost zapošljavanje hrvatskih građana. Slijedom navedenog Hrvatska je već preuzela svoje obveze imenovanjem navedenih osoba i participacijom u članarini, a Agencija je već i otvorila mogućnost sekundiranja u Agenciji za hrvatske građane. U odnosu na obveze iz članarine koja je za prve tri godine određena u iznosu od 180 tisuća eura godišnje te za sljedeće dvije u iznosu od 205 tisuća eura, izvijestio bih vas kako se ista u većoj mjeri, tj. postotku financira iz sredstava iz IPA fondova čime se ne opterećuje državni proračun. Slijedom dospjelosti obveza iz članarine Hrvatska je za svoje polugodišnje članstvo u 2010. uplatila 13 tisuća 500 eura na osnovu 15-postotne participacije kao iznos od 36 tisuća eura ili 20-postotnu članarinu za 2011. godinu. Za treću godinu članstva taj postotak će iznositi 40% dok u participaciji u članarini za daljnje dvije godine članstva još nije donesena odluka. Dopustite mi da kažem nekoliko riječi o mogućim koristima od članstva u Agenciji za Hrvatsku. Prvenstveno to je potpora usklađivanju propisa o ljudskim pravima s pravnom stečevinom Također nastavno na promatrački status Hrvatske u bivšem Europskom centru za rasizam i ksenofobiju a posebice u kontekstu našeg članstva u Vijeću Europe kao i cjelokupnog pregovaračkog procesa za članstvo u Europskoj uniji, sudjelovanje u Agenciji predstavlja potvrdu kontinuiteta Hrvatske u očuvanju i unapređenju standarda ljudskih prava. Ujedno preko imenovanih predstavnika u Agenciji, Hrvatska će i stručno doprinijeti radu Agencije na suzbijanju kršenja ljudskih prava i snaženju njihove zaštite. NO, možda i najvažnije istaknuti da će se po pristupanju Hrvatske u Europsku uniju od strane Hrvatskih institucija tražiti puni angažman u njenom radu, stoga je partnerstvo koje gradimo u pretpristupnom razdoblju ključno za izgradnju institucionalnih veza sa Agencijom kao i za obostrani prijenos iskustava. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, dame i gospodo zastupnici, slijedom ovim gore navedenih argumenata predlažem Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju odluke broj 1. iz 2010. Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, između Europske unije i Hrvatske o sudjelovanju Hrvatske kao promatrača u radu i drugim aktivnostima Agencije Europske unije za temeljna prava. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Zakona o potvrđivanju odluke broj 1. kroz 2010. vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije o sudjelovanju Hrvatske kao promatrača u radu i drugim aktivnostima Agencije Europske unije za temeljna prava. Zakona sukladno Hrvatskom ustavu ova će Odluka biti potvrđena kao međunarodni ugovor čime će ona postati dio unutarnjeg prava Republike Hrvatske, a obzirom na prirodu te odluke i obzirom na to da ovom odlukom Hrvatska proističu određene obveze, kako novčane, na plaćanje članarine, ali tako i na davanje određenih povlastica toj agenciji i djelatnicima te agencije kako je to već uobičajeno i kako je to već status agencija i članova agencija na području Hrvatske već i postoji. Ovo je također logično jer polazeći od toga da je Europsko vijeće još 1997. utvrdilo važnost sudjelovanja u radu Agencija i za zemlje kandidatkinje, kao jačanje i ubrzavanje pristupne strategije ovo je još jedan poziv Republici Hrvatskoj kao kandidatkinji na tome tragu. Ovo je također logičan nastavak i toga da Hrvatska prihvaća poziv za sudjelovanje u radu ove Agencije u statusu promatrača, jer je Hrvatska već imala status promatrača u Europskom centru za nadzor rasizma i ksenofobije, a ova Agencija koja osnovana 2007. je zapravo nastavak ili transformirani transformirani Centar za nadzor rasizma i ksenofobije. Stoga je odmah po osnivanju kao što smo čuli od državnoga tajnika, odmah po osnivanju Agencije Hrvatska dobila poziv za iskazivanje interese, iskazala je taj interes, o tome smo već jedanputa sukladno proceduri predviđenom Zakonom o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju već jedanputa ovdje na Saboru raspravljali, dali smo punu potporu i pozitivno mišljenje za članstvo Hrvatske u ovoj Agenciji, za očekivati da će ovaj Zakon biti podržan od većine ili svih zastupnika u ovom Hrvatskom saboru jer je to nastavak postupka koji je već započet temeljem pozitivnog mišljenja Hrvatskoga sabora. Hrvatskoga sabora. Dakle, ovom Odlukom se regulira status Republike Hrvatske u Agenciji, on je za sada potvrđen kao status promatrača, naravno kao što smo čuli nakon prijema Hrvatske u članstvo Europske unije, taj angažman će biti potpun, dakle članstvo sa punim pravom glasa. Danas je to pravo sa pravom raspravljanja, ali bez prava glasa. Također je utvrđeno sukladno ovoj Odluci o osnivanju Agencije, čime se ta Agencija može baviti na području, odnosno u Republici Hrvatskoj, dakle ljudskim pravima u onom mjeri u kojoj pripada u provedbu prava Europske unije i u kojoj je to potrebno za usklađivanje zakonodavstva s pravom i stoga kao što smo čuli Agencija prikuplja i uspoređuje komparativno podatke, osigurava njihovu usporedivost, provodi znanstvena istraživanja i u tome kao rezultat toga podnosi izvješća i preporuke ali naravno ne i ocjene o tome niti joj je to kompetencija da ocjenjuje da li je u kojoj u kojoj zemlji povrijeđena ljudska prava ili nisu ili je zakonodavstvo usklađeno. Dakle, to nije njezina zadaća već je zadaća prije svega istraživanje i prikupljanje podataka i uspoređivanje tih podataka. Što se tiče obveza za Hrvatsku, ona su kao što sam rekla uplata članarine, što je utvrđeno u dodatku u dodatku ove odluke. Za Hrvatsku je određen iznos, međutim obzirom da se članarina sufinancira i to u jednom većem postupku u početnim godinama posredstvom programa instrumenata pretpristupne pomoći, taj iznos za prvu godinu iznosit će samo 15% od utvrđenog iznosa, a za drugu godinu 20% iznosa za što su sredstva u državnom proračunu na poziciji Ministarstva vanjskih poslova već osigurana i uplaćena sukladno koja je stupila na snagu 1. srpnja 2009. godine. Dakle, kao što smo čuli o koristima koja će za Hrvatsku proisteći iz pristupanja članstvu u ovoj agenciji to je prije svega pomoć u usklađivanju naših zakona s pravnom stečevinom EU, ali ja bih rekla i izuzetno je važno da ćemo mi na ovaj način postati aktivni sudionici u raspravama i razmatranju problema ljudskih prava na području u okviru Europe. Sudjelovat ćemo u tim raspravama, doprinosit ćemo i znanstvenim istraživanjima i na taj način ćemo biti na izvoru informacija i podataka koje će koristiti da procjenjujemo i da ih ugrađujemo u naše unutarnje zakonodavstvo kako bi u cijelosti njega uskladili sa pravnom stečevinom EU. EU. Evo, zbog svega ovoga, zbog toga što je Hrvatski sabor već u proceduri prethodnoj dao pozitivno mišljenje, smatramo da treba i mi ćemo podržati donošenje ovog zakona kao završetak započetoga procesa pristupanja. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Klub HNS-HSU će podržati prijedlog zakona koji je pred nama. U uvodnom izlaganju moramo reći da nam je državni tajnik dao puno više podataka nego što smo imali u pisanom obliku i ja mu se zahvaljujem na tome, jer smo upravo niz pitanja željeli postaviti s tim u svezi, ali ostalo je još nekoliko pitanja. Evo ukratko samo da kažem da je ova odluka kolegice i kolege stupila na snagu 1. srpnja 2010. godine, dakle za nekoliko dana biti će godinu dana. Ova agencija je po nama vrlo značajna jer ona daje potporu institucijama ne samo EU već i državama članicama u provedbi temeljnih prava i sigurno da Hrvatska ima što naučiti i što jasno dobiti od agencije u svakom smislu. Ovu odluku nadalje vidimo da moramo potvrditi kao i druge međunarodne ugovore i to upravo danas činimo. Ono što bi možda trebalo još reći da sredstva koja dajemo obzirom da imamo pretpristupna sredstva koja će pokriti dio troškova u prvim godinama, možda nam se čine da i nisu značajna međutim ona jesu značajna, posebno će biti sve veća i veća participacija sa naše strane. I sigurno da je potrebno da Vlada znade za postojanje te agencije koja vidimo odluka stupila na snagu prije punih godinu dana, već i mi parlamentarce a vjerujem kolegice i kolege budimo iskreni, vjerojatno 95% nas nije znalo da je ova odluka stupila na snagu prošle godine. Vjerujem da isto tako ni vladina organizacije za to nisu znale, vjerujem da mnoge akademske institucije za to nisu znale, a čini mi se da treba itekako ovu agenciju dobro iskoristiti, ne samo zato što participiramo značajnim sredstvima, već inače je njena uloga i mogućnost da Hrvatskoj barem u ovim trenucima sigurno može i treba puno pomoći. Imamo gospodine državni tajniče još tri pitanja. Vrijedno ste parcijalno odgovorili ali vas molim da nam to još jednom učinite i možda malo šire. Članak 2. odluke "Agencija u HRvatskoj može rješavati pitanje vezano uz temeljna prava". Ova riječ rješavati, dajte nam točno recite da li je to možda nedovoljno precizan prijevod izvornog teksta. Dakle, rješavati pitanje vezano uz temeljna prava. Što rješavaju? Nadalje u članku 4. na istoj stranici 7. imamo pitanje vezano uz promatrača odnosno njegovog zamjenika i nacionalnog časnika za vezu. Spominju se uvjeti koji oni moraju ispuniti. Potražio sam na stranici EUHR pri kraju materijala, ali se i tamo samo spominju uvjeti, ali ne znamo koji su to uvjeti koji ti ljudi moraju ispunjavati. Ovo su nas pitali ljudi iz nekoliko organizacija, pa vas molim da nam i to pojasnite. Vi ste spomenuli neka imena ljudi koji su odlazili već na sjednice upravnog odbora i tko je postavljen za časnika za vezu ali nas ti uvjeti zanimaju. Nadalje, jedan prijedlog Predsjedništvu SAbora. Naime, evo vidimo da je skoro prošlo godinu dana od kada je ova odluka stupila na snagu, mi tek sada dobivamo ovaj materijal na klupe. Kada su u pitanju europski poslovi kolegice i kolege morat ćemo se od sutra bitno, ne od sutra nego od prekosutra recimo, od petka, bitno drugačije ponašati. Kada Bruxelles predlaže pojedine dokumente, on će se redovno konzultirati sa nacionalnim parlamentima. Materijal ćemo dobiti, mi čini mi se državni tajniče imamo otprilike 10 tjedana ako se ne varam da odreagiramo, dajući prijedloge izmjene, dopune određenih tekstova ili pak da damo zeleno svjetlo. Prema tome, moramo puno brže reagirati. Ja predlažem da odmah krenemo kolegice i kolege dogovarati se kako ćemo naš Odbor za europske integracije pretvoriti u Odbor za europske poslove, da sadržaj i način njegovog rada definiramo, ali kolegice i kolege svi ostali odbori biti će matični odbori i za europska pitanja, ako je u pitanu poljoprivreda, gospodarstvo ili što drugo. Prema tome, i ostali odbori moraju bitno drugačije reagirati, bitno stručnije i odgovornije štititi interese Hrvatske sutra kada budemo članicom EU. Prema tome, ja zaista molim predsjednika SAbora da na Predsjedništvo stavi ovu materiju. Mi moramo uspostaviti bolju i trajnu komunikaciju sa Vladom kada su u pitanju europski poslovi, mi moramo reorganizirati saborske odbore, odnosno radna tijela i mi moramo puno brže reagirati kada su u pitanju europski poslovi. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin Boro Grubišić u ime kluba HDSSB-a, izvolite.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče sa suradnikom. Kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Odluke br. 1 iz 2010. godine, dakle evidentno očigledno zakašnjenje u startu Hrvatskoga sabora ili pak Vlade, ja ne znam točno kako je tu odgovoran kako je i rekao moj prethodnik u svom govoru. Dakle, Odluka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Hrvatske o sudjelovanju Hrvatske kao promatrača u radu i drugim aktivnostima Agencije Europske unije za temeljna prava. Dakle s obzirom da postoji zakašnjenje čini mi se da je pomalo tekst u kojem se govori o oprostu prve da kažem rate od 180 tisuća kuna ili prepolovljenju na 90 tisuća u prvoj godini, dakle ova 2010. pa eto dio 2011., može se tumačiti kao određen alibi za ovakvu sporost, neažurnost ne znam koga, hrvatske Vlade ili pak nekoga drugoga. Ukupno za tri godine potrebna sredstva za provođenje ovoga zakona odnosno za sudjelovanje kao promatrača u radu Agencije bi trebala biti oko 600 tisuća eura, ali s obzirom na ovaj dogovor dogovor ili oprost od 90 tisuća, znači oko 500 tisuća eura odnosno pola milijuna eura za tri godine. Dakle 2010., '11. i '12. E sad sama Agencija za praćenje ljudskih prava, dakle njena aktivnost i sve ono što je napisano u svezi djelovanja te agencije je pomalo opet se dovodi u sumnju člankom 2. koji koji kaže da Agencija u Hrvatskoj može rješavati pitanja vezana uz temeljna prava u okviru članka 3. itd., pa se pitam koliko mi u našem pravosuđu ili koji regulira temeljna prava imamo suverenitet i koliko je time zapravo ako je to ovako kako je napisano doslovce, koliko je tu ugroženo to naše pravosuđe koje je ipak moramo reći ima svoju suverenost, svoju nezavisnost itd., djelovanjem ove Agencije i njenim odlukama pa ako je tako onda i rješenjima koje ona može izdati. Nadalje, koja su to temeljna prava ako na upite građana koji također imaju svoja prava, temeljna prava da budu informirani, da budu obaviješteni. Pa npr. 14. veljače 2011. na pitanje o prijevodu, službenom prijevodu Lisabonskog sporazuma koji je Ustav Ustav ili novi Ustav ili pročišćeni tekst Ustava Europske unije na upit građanske udruge, odgovor je da Hrvatski sabor ne posjeduje službeni prijevod Lisabonskog sporazuma. Hrvatski sabor ne posjeduje službeni prijevod Lisabonskog sporazuma. To je služba za informiranje Hrvatskoga sabora. Na upit građanskih udruga u svezi objašnjenja pregovaračkih stajališta Republike Hrvatske u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji odgovor hrvatske Vlade, Ureda za odnose s javnošću se decidirano tvrdi, pregovaračka stajališta Republike Hrvatske u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji nisu javno dostupni dokumenti i to je ono što stalno govorimo. Govorimo o informiranju, obavješćivanju građana što to nas čeka, što čeka svakog pojedinačno, što čeka seljaka, studenta, umirovljenika, radnika. E sad ako se ova Agencija zove tako kako se zove, a to su temeljna prava, mislim da je temeljno pravo i pravo na informiranje. Bi li da smo član promatračke agencije, bi li ta agencija imala posla i s ovakvom neinformiranošću i ovakvim objašnjenjima koja su u pisanom obliku upućene građanskim udrugama, jesu li time povrijeđena temeljna prava. Pravo na informiranje, pravo na obavješćivanje sudbinskog, što nas čeka u Dakle, povezujem ovo uključivanje Hrvatske u Agenciju za temeljna prava kao promatrača, dakle samo kao promatrač i onda na kraju krajeva ta temeljna prava su ova dva dokumenta koja mogu podastrijeti ili vam dostaviti, a imate ih najvjerojatnije, u kojima jasno piše da hrvatski građani nemaju pravo ni udruge pa ni saborski zastupnici, nemaju pravo na saznanja o pregovaračkim stajalištima ne Europske unije nego Republike Hrvatske, naše države, naše domovine. Dakle, nemaju pravo znati o pregovaračkim stajalištima Republike Hrvatske u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji i kaže da to nisu javno dostupni dokumenti. Kad će biti, ne zna se. Zbog toga ova rasprava koja se vodi u jednoj stvari koja je već pomalo i pozna, dakle zakašnjela s obzirom na datume o kojima sam govorio, 2010., 2011., zapravo i smjer kojim je zapravo sve krenulo i nekakvu posebnu ocjenu u ime kluba ne bih ni davao niti bih se izjašnjavao ni za ni protiv. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pa ja ću na samom početku svog izlaganja kazati da ovaj zakon apsolutno treba poduprijeti, a njegove odredbe proanalizirati u prvom redu dajući odgovor na dva pitanja. Prvo je pitanje zapravo što to u svojoj suštini ova agencija jest i naravno da je drugo i vrlo važno pitanje uloga Republike Hrvatske u okviru rada same agencije i to u dva možemo možemo kazati odvojena vremenska perioda. Dakle, u ovom predpristupnom periodu, a naravno i u onom periodu kada Republika Hrvatska postane punopravna članica Dakle, sama agencija jest jedna od najbitnijih po mom mišljenju institucija ili bitna institucija u okviru funkcioniranja Europske unije koja se bavi u krajnjoj liniji zaštitom ljudskih prava ili problematikom ljudskih prava ali na jedan specifičan, na jedan poseban način. Ona je dakle nastala 2007. godine zapravo transformacijom od jedne druge institucije, a to je europskog Centra za nadzor rasizma i ksenofobije. Dakle, njezina specifična uloga, a to je već bilo i kazano pogotovo u uvodnom izlaganju jest u prvom redu, dakle naglašavam u prvom redu potpora institucijama Europske unije i državama članica u provedbi temeljnih prava. Mislim da je vrlo važno istaknuti da sama agencija ne donosi obvezujuće odluke i ne provodi direktni nadzor kada se radi o bilo kom pitanju ljudskih prava. Njezina specifična i vrlo važna uloga, dakle temelji se na usklađivanju u prvom redu zakonodavstva svih članica Europske unije, dakle koja tretiraju ili se direktno ili indirektno dotiču ljudskih prava. Ali ne samo to. Dakle, ona se bavi i prikupljanjem i komparativnim uspoređivanjem prikupljenih podataka iz te oblasti. Zatim izrađuje izvješća izvješća o stanjima ljudskih prava i provođenje različitih istraživanja i studija, a sve naravno u smislu poboljšavanja standarda ljudskih prava, odnosno podizanja zaštite ljudskih prava na najveću moguću razinu. I dakako da je za pohvaliti da je potrebno dati potporu uključivanju Republike Hrvatske ja bih kazao u taj projekt u ovoj prvoj fazi u svojstvu promatrača. Međutim, i u svojstvu promatrača je bitna uloga naših ljudi koji će biti predstavnici u toj agenciji u samom radu agencije. Dakle, oni će biti za stolom prilikom raspravljanja, prilikom donošenja odluka. U ovoj prvoj fazi oni neće direktno učestvovati u donošenju odluka. Ali sasvim sigurno u radu agencije da. Dakle, sam Dakle, sam zakon apsolutno treba poduprijeti. Ovo je jedna od bitnih institucija Europske unije u kojoj će se Republika Hrvatska samom ratifikacijom ove odluke, dakle uključiti u ovoj predpristupnoj fazi dakako u svojstvu promatrača. Ali završenjem predpristupnih pregovora i uključivanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju zasigurno u smislu punog pravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji dodatna, dakle dodatna uloga naših članova u smislu funkcioniranja same agencije i u tom smislu dobit će na punoj svojoj, cijelosti, u svojoj punini. Treba po mom mišljenju odbaciti sve one prigovore koje smo imali prilike čuti da se pristupanju i ratificiranju ove odluke, da je zakašnjelo, da Vlada nije na vrijeme reagirala s obzirom na same procese kada se radi o ratificiranju ovakvih odluka i onom svemu što je kazao na samom početku i državni tajnik. Mislim da se reagiralo u krajnjoj liniji u onim rokovima koji su uobičajeni za proceduru ratifikacija ovakvih međunarodnih dokumenata i da je upravo ovo vrijeme pravo vrijeme da se i donese ovaj zakon, da se ratificira ova odluka kako bi se taj segment zaštite ljudskih prava, pa pogotovo u poglavlju 23. koje se u smislu pregovora i zaključenja tog pregovaračkog ciklusa uistinu bliži kraju. Dakle, u tom smislu još jedanput apsolutna potpora ovom prijedlogu zakona. Hvala Replika jedna gospodin Dorić. gdje ćemo morati u vrlo kratkom vremenu i kao Parlament i kao članovi odbora reagirati kada su u pitanju europski poslovi, pa vas molim da evo taj naš prijedlog kluba HNS, HSU prihvatite u jednom pozitivnom kontekstu u želji da pomognemo da uistinu budemo efikasniji od sutra na dalje. Hvala. Odgovor gospodin Tomljanović. na način da je zakasnila, da je to sve skupa zakašnjelo. Međutim, u tom smislu bih istaknuo da odluka koju mi potvrđujemo danas zakonom donesena 25. svibnja 2010. godine od kada je krenuo proces ratificiranja. Vi kao i ja znamo kako taj proces ratifikacije međunarodnih dokumenata teče, na koji način i koliko vremena treba proći da dođe u Parlament ovakva jedna odluka što sve treba ispuniti da ovakva odluka dođe u nacionalni u nacionalni Parlamanet na ratifikaciju. A slažem se sa vašim razmišljanjima da ćemo u novim uvjetima rada kao Parlament, pogotovo što se tiče europskog zakonodavstva ili usvajanja i prihvaćanja zakona ili drugih propisa od strane Europske unije se morati organizirati na jedan drugi način, da ćemo se morati naša radna tijela o čemu ste i vi govorili posložiti na jedan sasvim drugi način kako bi protočnost ili kako bi reakcija u smislu raspravljanja i prihvaćanja tih europskih dokumenata kao naših nacionalnih dokumenata bila bolja, bolja, učinkovitija i da bismo zapravo na postavljene probleme kao Parlament u budućnosti mogli reagirati na najbolji mogući način. I u tom smislu ja vas apsolutno podupirem. Ali ne podupirem ona izlaganja koji su temeljem ove ratifikacije, potvrđivanja ove odluke praktično sasuli neopravdano kritike na rad Vlade jer se radi o procesu ratifikacije određenog međunarodnog dokumenta i za to treba proći određeno vrijeme i s jedne i s druge strane. Dakle, i sa strane Republike Hrvatske, odnosno Vlade Republike Hrvatske a dakako i europskih institucija. Hvala. Gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle pred nama se nalazi prijedlog Zakona o potvrđivanju odluke broj 1/2010 Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije i Hrvatske o sudjelovanju Hrvatske kao promatrača u radu i drugim aktivnostima agencije Europske unije za temeljna prava, sa konačnim prijedlogom zakona. Dakle zakon se predlaže donijeti po hitnom postupku, što je s obzirom na prirodu potvrđivanja međunarodnih ugovora uobičajena praksa, jer se dakle radi već o potpisanom aktu i u ovoj fazi postupka se ne mogu vršiti izmjene ili dopune njegovog teksta. Kao što je slučaj kod svih međunarodnih ugovora, potvrđivanjem ove odluke u Hrvatskom saboru, njezine će odredbe činiti dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Što se same agencije Europske unije za temeljna prava tiče ona je kao što se i navodi osnovana u veljači 2007. godine sa zadaćom potpore institucijama Europske unije, ali isto tako i državama članicama, vezano uz provedbu temeljnih prava. do sada imala promatrački status u europskom centru za nadzor rasizma i ksenofobije, koji se zapravo kasnije i transformirao u predmetnu agenciju, pokrenut je postupak o sudjelovanju Hrvatske kao promatrača u radu agencije, radi dobivanja potpore u procesu daljnjeg usklađivanja propisa na području temeljnih prava, s pravnom stečevinom Predmetnom odlukom, dakle uz utvrđivanje statusa, dakle statusa promatrača Republike Hrvatske utvrđeni su i određene obveze Republike Hrvatske, pa se tako agencija u okviru svog djelokruga prvenstveno bavi pitanjem temeljnih prava potrebnih za usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, gdje prikuplja podatke, provodi istraživanja, izrađuje studije, izvješća, preporuke itd. Hrvatska se obvezuje plaćati članarinu za sudjelovanje u radu agencije na način kako je to predviđeno u dodatku s time da se članarina sufinancira iz programa instrumenata pretpristupne pomoći u točno utvrđenim omjerima, kako je to i obrazloženo u materijalima i o tome je i državni tajnik isto tako govorio. Također Hrvatska imenuje dvije osobe u upravni odbor agencije, koje mogu ravnopravno sudjelovati u njegovom radu, ali naravno za sada bez prava glasa. Imenuje jednog nacionalnog časnika za vezu, odobravaju se također povlastice, imuniteti osoblju agencije, jednake onima europskih zajednica, uređuje se i mogućnost zapošljavanja hrvatskih građana. Evo dakle slijedom navedenog, a s obzirom da je sudjelovanje u agenciji daljnja potvrda kontinuiteta i doprinosa Republike Hrvatske u očuvanju i unapređenju standarda na području ljudskih prava, podržat ću donošenje ovog zakona. Hvala. Gospodin Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je ja bih rekao jedan važan zakon, potvrđivanje odluke oko sudjelovanja Republike Hrvatske kao promatrača u agenciji Europske unije za temeljna prava. Ono što je važno istaknuti Hrvatska već kao promatrač od Europskog centra za rasizam i …/Govornik se ne razumije./… pa do potvrđivanja ove odluke oko promatrača za agenciju za temeljna ljudska prava, već svoje međunarodno-pravne obveze ispunjava, prije svega kao promatrač, ne u onom formalno-pravnom obliku koji će ispunjavati, imati kada Hrvatska postane punopravna članica Europske unije, nego već kao promatrač od centra pa do potvrđivanja odluke o ovoj agenciji, Hrvatska je promatrač i agencija, odnosno prije centar a danas agencija već nadzire i pomaže institucijama Republike Hrvatske oko zakonodavstva kada su u pitanju temeljna ljudska prava i materija koja je nadležnost ove agencije. Tako da u onom vremenu koje je prošlo, možda to formalno čudno zvuči da prođe godinu dana, ali najvažnije da ona srž, onaj temeljni cilj ovoga zakona, temeljna nadležnost ove agencije već se u Hrvatskoj provodi, sigurno je puno posla u svim tijelima od Vlade Republike Hrvatske, do ministarstava, do Hrvatskog sabora u ovom putu, završnom putu ulaska Hrvatske u Europsku uniju, tako da je bitno da ova agencija, odnosno i naše tijelo u Hrvatskoj već svoje obveze i dužnosti prema temeljnim ljudskim pravima, prema zakonodavstvu u ovom području se provodi, tako da tu možda to treba ubrzati i sigurno će biti drugačije kada Hrvatska postane punopravna članica Europske unije, ali …/Govornik se ne razumije./… veliki ogroman posao. možda bi nešto spomenuo, jučer smo na raspravi na Odboru za pravosuđe imali jedno izvješće koje će uskoro stići ovdje u, na plenarnu sjednicu, pa je rečeno prošle su uzaludno godine kako smo formalno samo usklađivali zakone i ispunjavali uvjete Europske unije, a u Hrvatskoj nije ništa pomaknuto, nego ne znači formalno ispunjavanje uvjeta, odnosno usklađivanje zakonodavstva da smo mi već na tom putu, da smo postali demokratska ili moderna europska država. To je tak bila jedna ružna poruka na koju je trebalo reagirati, ali je sigurno da sve ovo što u ovim godinama od sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, do ovog završetka pregovora u svim poglavljima, da je to bez obzira na političke predznake, da je učinjen ogroman posao,

tako kada govorimo o tome je li Hrvatskoj nakon završetka pregovora potreban monitoring ili nadzor nad određenim područjima, pa tako i na ovom području temeljnih ljudskih prava, sigurno je i ova agencija jedna od takovih tijela, tako da ne treba dodatne utege stavljati Hrvatskoj, nego treba dati i hrvatskoj Vladi, i Hrvatskom a svim zastupnicima i zastupnicama, bez obzira na stranke, da dišu punim plućima i da je ono što je dobro u Hrvatskoj bude zaista dobro i pohvalno, i da svi oni napori, svi oni teški poslovi koji su u svim tijelima u Republici Hrvatskoj odrađena, pa i ovdje u Hrvatskom saboru, da to treba poštivati, da treba dati jednostavno pohvalu za ono što je dobro. Ova agencija bez obzira na njene troškove, sigurno je jedna od važnih tijela u Republici Hrvatskoj, ja vjerujem da neće proći puno vremena da ćemo ulaskom u Europsku uniju ubrzo postati punopravna članica ove agencije, a svi zajedno smo na istome putu i vjerujem da smo svi učinili sve što smo mogli da Hrvatskoj bude bolje, i ja podržavam ovaj zakon i sigurno je da ga trebaju podržati svi zastupnici u Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Pa ja zapravo mislim da u ovom Saboru nema nitko tko će dignuti ruku protiv ovog zakona, i svakako je za pohvaliti taj iskorak koji smo napravili prema svim oblicima, ako hoćete institucionalnog organiziranja Europske unije, doduše u ovoj fazi kao promatrači, a nadam se što prije i kao punopravni članovi, posebno kad je riječ o ovakvom tipu agencije koja se bavi temeljnim ljudskim pravima, a znamo da bi temeljna ljudska prava zapravo trebali biti ugrađena u temelj svake istinske demokracije. Međutim za razliku od mojih kolega ja ne bih se zadržao na ovoj samo formalnoj razini. Mene na određeni način i više interesira sadržajna razina. Ona se otprilike da, mi ćemo postati dio te Agencije, odnosno postat ćemo dio EU. Međutim, mene interesira kad ćemo mi stvarno premostiti jaz razine temeljnih ljudskih

uz sve napore koji su urađeni čeka veliki, veliki posao. Ja vam mogu recimo dati jedan primjer. Dat ću vam primjer gospodina Markovića koji Hrvatsko pravosuđe na to reagira jel', povrijeđena su temeljna ljudska prava, to graniči čak i sa govorom mržnje da ne idem dalje, hrvatsko pravosuđe na to reagira, doduše nepravomoćno, oslobađajućom presudom. Istovremeno ta ista Europa kojoj mi težimo, dakle i to nogometna federacija kažnjava gospodina Markovića sa 10 tisuća eura ili ne znam već koliko kazne. Zapravo, po meni je poruka trebala biti sljedeća: ljudska prava se ne mogu doseći. Dakle, vi ne možete doći do određene razine ljudskih prava i postati članovi svih mogućih europskih asocijacija koje se bave zaštitom, unapređenjem i ispitivanjem ljudskih prava i onda reći Zapravo ljudska prava ja ih volim uspoređivati, a to su i neki teoretičari radili, da je to otprilike kao cvijeće. Ne možete vi dakle kad uzgojite jedan cvijet prestati se brinuti o njemu. Morate se stalno brinuti. E vidite ja se tu plašim da mi zapravo ne mislimo kad uskladimo zakonodavstvo, kad postanemo članovi određenih asocijacija da onda možemo stati. Ono što je za mene jako važno, što smo postali pridruženi član ove Agencije i odnosno što ćemo nadam se jako skoro postati za godinu i pol, dvije dana postati punopravni članovi jeste i sljedeće: postoji jedna tendencija u jednom dijelu novih članica EU da da smanjuju razinu temeljnih ljudskih prava od one s kojom su ušli u EU. I to mora biti nama poruka. Mi moramo dakle nakon ulaska u EU pa ako hoćete i kroz ovu Agenciju pokazati zapravo da mi svoje zakonodavstvo, svoje napore, svoje organizacijske iskorake nismo radili radi toga da uđemo i da zadovoljimo nekakve kriterije EU nego zapravo da smo ih radili radi sebe i vlastitih građana. Jer tek u tom dijelu napravit ćemo pravi posao. Ja mislim također da je nedopustivo da recimo odbor, matični odbor zapravo mislim da je to matični odbor jučer bio, ne prihvati Izvješće pučkog pravobranitelja. Zašto? Zato jer koliko sam ja prolistao i pročitao to izvješće tamo se navode fakti. E znate, ni meni svi fakti koji su tamo navedeni nisu po guštu, ali to su fakti. ali to su fakti. I sad ne prihvatiti jednu činjenicu, dakle da imamo situaciju u pravosuđu takvu kakvu imamo, da imamo još politizaciju određenog dijela državnih institucija i sustava koji ne bi trebali imati itd., itd., da imamo kršenje ljudskih prava to znate što znači? To znači da mi nismo spremni rješavati ta ljudska prava. I zato je to, i zato mi tu moramo prevazići nekakve političke razlike, pa ako hoćete i ideološke, kad su u pitanju ljudska prava. Evo, mislim da je ovo zapravo dobar način da iskoristimo priliku i da razgovaramo o ovim problemima s kojima se susrećemo i vjerujem da će ljudi koji su sad kao promatrači u ovoj Agenciji, a i sutra kao aktivni članovi zapravo da neće pratiti napore EU u očuvanju i podizanju razine ljudskih prava nego zapravo da će prednjačiti i da ćemo mi, odnosno oni članovi te Agencije zapravo nametati i utvrđivati nove standarde u ljudskim pravima. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa ispravio bih netočan navod uvaženog kolege koji je kazao da je jučer matično radno tijelo odbacilo Izvješće pučkog pravobranitelja. To je netočno. Odbor za pravosuđe je raspravljao o Izvješću pučkog pravobranitelja i nije se složio samo sa dijelom izvješća koje je prepuno i vrvi, i to u svojoj suštini jest taj dio, vrvi političkim vrvi političkim ocjenama i to netočnim političkim ocjenama koje su u suprotnosti sa činjeničnim stanjem u prvom dijelu tog izvješća na koga se vi pozivate. postoji jedan čitav segment u izvješću, a imat ćemo prilike o tome razgovarati, koji zapravo nije ništa drugo nego uopćene političke ocjene i koje ne proizlaze iz analize onih činjenica koje je u prvom dijelu tog izvješća pučki pravobranitelj dao dao ili naveo u svom izvješću. Mislim da je to bilo potrebno ispraviti. Osim toga ne radi se o matičnom radom tijelu i Odbor za pravosuđe je raspravljao o Izvješću pučkog pravobranitelja u okviru svog djelokruga, dakle onog dijela koji se odnosi na funkcioniranje i rad pravosuđa. Hvala lijepo.

da u novije vrijeme postoje i u EU i u nekim državama EU ja bih rekao modifikacije ili restrikcije zakonodavstva vezanih uz temeljna ljudska prava. Baš me zanima kako je Agencija Agencija EU za temeljna prava odreagirala i kako je ocijenila deportaciju tisuća Roma u Rumunjsku prošle godine čini mi se da je to bilo. A nadalje, kada ste govorili o hrvatskom zakonodavstvu onda ste istaknuli da ono treba biti uređeno, da treba biti hrvatsko, da treba biti u neku ruku i specifično i da se to zakonodavstvo, hrvatsko zakonodavstvo i zakoni o temeljnim temeljnim ljudskim pravima provode. U članku 2. ovoga prijedloga opet naglašavam kako piše da Agencija u Hrvatskoj može rješavati pitanja vezana uz temeljna ljudska prava itd. Je li to ponavljam i to pitanje, je li to zadiranje u da kažem suvereno hrvatsko zakonodavstvo i provođenje Zakona o temeljnim pravima u RH? Dokle seže to pravo Agencije, dokle seže to pravo Agencije EU na, kako ovdje piše rješavanja problema vezanih uz temeljna ljudska prava? Odgovor gospodin Lučin, izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Grubišiću činjenica je da kada dolazite u jednu zajednicu da se morate odreći dijela svoje samostalnosti, kao i u braku. Morate stvoriti jedan kompromis. Ali ako se poštujete i respektirate jedni druge onda tu nema problema ali ako nastojite nekome nametnuti svoju volju, podrediti ga i onda tu nastupaju problemi. To za mene ustvari nije sporno. Ja sam i u svom izlaganju, spominjali ste ovu priču o deportaciji Roma, ja sam zapravo o tome govorio. Pa zapravo, to što neki u Europskoj uniji rade, da to mi ne moramo raditi, da mi moramo zapravo prihvatiti činjenicu i tu mi radimo iskorak, da kada je riječ ne samo o temeljnim ljudskim pravima nego generalno o svim pravima, moramo to raditi radi sebe samih i ako tako zauzmemo stav i ako od toga polazimo onda smo mi veliki dio posla napravili. Ako mi kažemo, vidi oni tamo zatvaraju granice za nekakve izbjeglice, ajmo i mi to napraviti, to nije pristup i nama to ne smije biti argumentacija. Mi moramo uzimati za argumentaciju pozitivni dio priče. Prema tome, mislim da da zapravo ja ne vidim ovaj problem kako ga vi vidite, ja zapravo vidim drugačije problem, a to je da mi moramo bez obzira na Europsku uniju poduzeti sve razina temeljnih ljudskih prava nikada ne smije referirati, ona mora ići samo prema gore i ako nam je to nekakvo polazište i princip onda vjerujem da nećemo pogriješiti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala i replika gospodin zastupnik MIljenko Dorić. Izvolite. Kolega Lučin ja se potpuno slažem sa vašim izlaganjem i zanimljivi su upiti i dileme koje ste postavili na stol. Ja mislim da bi ovdje danas se mi trebali dogovoriti i uskladiti naša razmišljanja. Ova Agencija po meni je mehanizam trajnog nadzora poštivanja ljudskih prava, dakle trajnog nadzora. Ako je tako onda ćete razumjeti zašto smo mi ispred našeg Kluba prije pola sata tražili odgovore na neka pitanja. Nama nije svejedno tko će sjediti u upravnom odboru ako su politički kriteriji odabira tih ljudi, mi se ne slažemo s tim, ako su to stručni, profesionalni i drugi kriteriji onda se slažemo s tim. MI ne znamo kako je odabrana osoba časnik za vezu i tu se slažemo da isključivo može biti osoba od struke koja će učinkovito, korektno štititi ljudska prava. Zato mi danas tražimo u okviru ove ratifikacije niz pojašnjenja. Ono što nas posebno smeta, a na to smo bezbroj puta upozorili, mi često puta spominjemo razna izvješća i ova Agencija će svake godine pisati izvješća, ono što mi ne znamo tko će dobivati ta izvješća, da li ćemo mi u Saboru imati priliku razgovarati o tim izvješćima, reagirati na ta izvješća ili će to dobiti netko u Vladi, staviti u ladicu i s time završena priča. Prema tome, Agencija uistinu mora biti jedan učinkovit, mehanizam, trajnog nadzora a mi za sada imamo niz upita kao i vi. **Bebić, Luka (HDZ)** Zapravo ta pitanja kolega imamo svi. ja bih zapravo volio kako će se ta priča dalje razvijati. Ali ja bih još nekako mogao preko toga preći kada bih bio siguran da će na razini Hrvatske odnosno da će Ured za ljudska prava i sve one institucije koje danas postoje u Hrvatskoj zapravo kvalitetno odrađivati svoj posao. Ali ja mislim da će biti prilike da o tome da o tome razgovaramo. MI se jednostavno moramo zapravo suočiti s jednom činjenicom da politički kriteriji u svakom segmentu života moraju odumrijeti, moraju se isključiti. Vidite to vam je isto kao na ovom Odboru što je bio, da izađete sada na ulicu i da pitate bilo kojeg prolaznika vezano za izbor sudaca, jedan dio u Hrvatskoj izabran po političkim kriterijima, odgovor da dobit ćete 100%. Ali vidite Odbor to smeta, čak su neki suci, neki od tih sudaca primljeni za vrijeme koalicijske vlade, one prije tamo, ja to ne znam ali to je činjenica, to svi znamo. Hoćemo se vraćati drugom polovinom 90., hoćemo o imenima govoriti? Ja mislim da nema potrebe ali je za mene nedopustivo, ja ne bih otvarao tu temu, ali za mene je nedopustivo da radi toga jedan jako važan najvažniji Odbor ovog Sabora, ovog Doma tako bih ga nazvao, ne prihvati izvješće Pučkog pravobranitelja. Hvala. I zaključno u ime predlagača gospodin Andrej Plenković državni tajnik. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Najprije zahvaljujem na zanimljivom doprinosu raspravi o Prijedlogu zakona koji je na dnevnom redu. Kratki komentar na aspekt postupka. Dakle, danas smo u fazi potvrđivanja ove Odluke. Sukladno Zakonu o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ja sam naime na početku svog izlaganja rekao da je procedura usvajanja ove Odluke, dakle Odluke Vijeća za stabilizaciju i pridruživanja već započela 2009. godine kada je u ovom Visokom domu održana rasprava i kada je Hrvatski sabor dao prethodno pozitivno mišljenje glede sudjelovanja Hrvatske u Agenciji. htio bih samo podcrtati da je upravo Zakon o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju stavio naglasak na prethodnu i nadzornu ulogu Hrvatskoga sabora u procesu donošenja odluka u okviru tijela predviđenih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju a tu se prije svega misli na Vijeće. Ovo je prva Odluka takvog karaktera koja je prošla ovaj postupak i stoga smo danas u završnoj fazi. Glede vremenskog okvira, vi ste vidjeli u odluci da je ona stupila na snagu 1. srpnja 2010. godine, nakon toga slijedile su tehničke i pravne procedure i na strani Europske unije i na strani Hrvatske, tako da smo došli u fazu potvrđivanja u ovome trenutku danas. Kada je riječ o pitanju uvaženog zastupnika gospodina Dorića koji je ispravno postavio pitanje što znači da Agencija u Hrvatskoj može rješavati pitanja ja bih ipak citirao čitav prvi stavak članka 2. jer se tada dobija puno razumijevanje te rečenice dakle "AGEncija u Hrvatskoj može rješavati pitanja vezana uz temeljna prava u okviru članka 3. stavka 1. Uredbe broj 168. u mjeri neophodne za njeno postupno usklađivanje s pravom Zajednice". Članak 3. uredbe kaže da će Agencija obavljati zadaće s ciljem ispunjenja ciljeva iz članka 2. u okviru nadležnosti zajednice kada je riječ o temeljnim pravima, članak 2. vrlo jasno kaže da je cilj agencije da bude u mogućnosti osiguravati odgovarajućim institucijama, tijelima i uredima zajednice i njenih država članica u provedbi prava zajednice, pomoć i ekspertizu. Mislim da je vrlo važno da imamo na umu da je glavna zadaća agencije pomoć i ekspertiza. Agencija nema onaj oblik nadzora na koji smo mi bili navikli ili naročito u kontekstu aktualnih rasprava o zaključenju poglavlja 23. njena temeljna uloga je pomoć i ekspertiza. Kada je riječ o osobama koje sam spomenuo u svom uvodnom izlaganju koje su od strane RH imenovani kao članovi upravnog odbora odnosno časnici za vezu, vi ste postavili pitanje koje su to kvalifikacije koje osobe da bi bile u tom upravnom odboru trebaju imati, pa tako u članku 12. uredbe se navodi, da osoba koja je biti nominirana od strane države članice ili države promatrača kao što je to u ovom konkretnom slučaju RH u ovoj fazi, dakle može imenovati osobu koja ima visoke dužnosti i koja je neovisna, dakle koja je neovisna i ima iskustva u području ljudskih prava ili drugih javnih poslova. Mi smo izabrali profesoricu Kseniju Turković koja je profesorica kaznenog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu koja je između ostalog i prorektor za međunarodne odnose na SVeučilištu u Zagrebu, osoba koja sa svojim kurikulom zasigurno je i neovisna, a i posjeduje odgovarajuća stručna znanja kako bi na reprezentativan način mogla sudjelovati u radu upravnog odbora i ne odgovarajući ali neovisan način zastupati RH. Kada je pak riječ o osobama koji su časnici za vezu, 2. kaže: "Hrvatska predlaže vladinog dužnosnika kao nacionalnog časnika za vezu pod uvjetima iz članka 8. stavka Članak 8. dakle vrlo precizno navodi dakle država članica ili država promatrač u ovom konkretnom slučaju Hrvatska imenuje vladinog dužnosnika kao nacionalnog časnika za vezu čija je zadaća da bude glavna kontakt točka za agenciju u RH. Sukladno logici i nadležnosti izabrali smo gospođu Vlašić koja je jedna od djelatnica Ureda za ljudska prava. Smatramo da je to primjeren izbor i da Ured za ljudska prava u okviru svojih brojnih nadležnosti vezanih za temeljna prava u RH je najprimjerenija institucija da bude fokalna točka kontakta sa agencijom. Što se drugih tema koje su bile ovdje spomenute, ja se apsolutno s vama slažem da će nadzorna uloga Hrvatskoga sabora i relevantnih relevantnih odbora, osobito Odbora za europske integracije biti ključna. Kao što znamo Lisabonski ugovor dao je nove ovlasti nacionalnim parlamentima, dolazi do puno ranijeg uključivanja nadzora nacionalnih parlamenata u zakonske prijedloge koji idu u proceduru na razini EU. Smatram da je Hrvatski sabor poduzeo već čitav niz aktivnosti, a posebno bih se osvrnuo na Twining projekt koji je bio održan sa Mađarskom gdje su stručnjaci iz Mađarskog parlamenta održali čitav niz susreta i ja bih rekao primjerene edukacije službama Hrvatskog sabora kako da se na pravi način SAbor postavi u procesu donošenja odluka na razini EU, dakako u uvjetima članstva. Spomenuto je bilo i pitanje transparentnosti pregovaračkog procesa, pregovaračkih stajališta, to dakako nije primarna tema naše današnje rasprave. Svi vi jako dobro znate da su odluke prije nekoliko godina donesene donesene u kontekstu rada Nacionalnog odbora, Nacionalni odbor u kojem sjede između ostalog u velikoj većini predstavnici većine stranaka u Hrvatskom saboru, imao je prigodu uvida u pregovaračku pregovaračku dokumentaciju. A kao što smo u više navrata kazali po završetku pregovora hrvatskoj javnosti pa dakako i Hrvatskom saboru učinit će se dostupnim pregovaračka dokumentacija, tako da će u periodu koji uslijedi nakon kraja pregovora do samog kraja potpisivanja ugovora i konačno njegove ratifikacije kako u Hrvatskom saboru tako i na referendumu javnost imati cjeloviti uvid u sadržaj iz prigovaranih poglavlja. Hvala lijepo. Evo toliko, i predlažem da se zakon usvoji.

rekli ste da Nacionalni odbor ima uvida u ono što se pregovara, međutim, nekoliko puta ovdje predsjednica Nacionalnog odbora gospođa VEsna Pusić je ponovila kada sam ju pitao o poglavlju o poljoprivredi da ona nema nikakvu informaciju o hrvatskom stajalištu u poglavlju o poljoprivredi. To mogu potvrditi svi zastupnici ovdje. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se kada se steknu uvjeti.